Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 708 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo vrlo kratko. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji jedan je u nizu ugovora koje Republika Hrvatska sklapa sa zemljama iz susjedstva čiji cilj je produbljivanje međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala. Sporazumom se uspostavlja pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u području borbe protiv svih oblika kriminala što između ostalog podrazumijeva razmjenu podataka o osobama koje sudjeluju u organiziranom kriminalu, kao i podataka o planiranim i počinjenim djelima terorizma te informacija o metodama i novim oblicima međunarodnog kriminala. Provedba ovog sporazuma dodatno će doprinijeti daljnjem unapređenju i produbljivanju međusobne suradnje dviju država kao i nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazumom se definiraju područja pravila i oblici suradnje, utvrđuju se pravni odnosi tijekom postupanja na području druge države, a detaljno su utvrđeni i postupci vezani za područje zaštite podataka. Ustavom Republike Hrvatske utvrđeno je da sklapanje međunarodnih ugovora potvrđuje Hrvatski sabor, a kako se radi o ugovoru čije izvršenje je od bitnog utjecaja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv

predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću biti vrlo kratak, dakle kazat ću da smo dobili na klupe Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala. To je još jedan zapravo u nizu dvostranih ugovora koji reguliraju područja za suzbijanje kriminala od interesa za obje države. Ovaj prijedlog i važnost policijske suradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala je od iznimne važnosti za obje države, a sam sporazum je rezultat zajedničke želje dviju država za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje koji će doprinositi poboljšanju odnosa između dviju država. Sam Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u borbi protiv prekograničnog kriminala potpisan je 17. rujna 2010. godine u Sarajevu. Potpisivanjem ovog sporazuma prestaje važiti ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga te protiv organiziranog kriminala potpisan u Sarajevu 2000. godine. sam sporazum je sastavljen u šest točaka i za efikasnu provedbu ovog sporazuma jako je važna neposredna razmjena informacija između policijskih tijela dviju država. Policijska tijela prema ovom sporazumu razmjenjuju informacije i analize stanja kriminaliteta i njegovo sprečavanje te raspravljaju i dogovaraju se o aktivnostima koje treba brzo i hitno poduzeti. Isto tako policijska tijela na zahtjev i u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima pružaju jedna drugima pomoć u traganju za osobama i predmetima kojim se nalaze na nepoznatim mjestima. U ovom sporazumu se predviđa uporaba prikrivenih istražitelja druge ugovorne strane na svojem državnom području sukladno uvjetima utvrđenim ovim zakonom. U cilju uspješnog otkrivanja kaznenih djela, a koja se protežu na drugo državno područje obiju država i kod kojih je potrebno uskladiti djelovanje policijskih tijela dviju država moguće je posebnim sporazumom osnovati zajedničke timove za izvide i kaznena djela. S obzirom na sve iznešeno držim da i jedna i druga država imaju interes i potrebu donijeti ovaj Sporazum o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog prekograničnog kriminala i mislim da ću podržati ovaj dakle Sporazum. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici Hvala.